verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti sem varaþingmaður fyrir hann 2. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu, Kjartan Magnússon. Kjartan hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað.

Ég vil geta þess að þeir sem eru fyrstir á mælendaskrá eru þeir sem hafa tekið þátt í störfum kjörbréfanefndar og áheyrnarfulltrúar þar á vaðið ríður hv. þm. Birgir Ármannsson sem er jafnframt formaður nefndarinnar. Ég vil einnig geta þess að á eftir mun ég fara munnlega yfir mælendaskrá því að eins og er

Um vinnubrögð við það er fjallað í þingsköpum og eins í ákveðnum ákvæðum kosningalaga, laga um kosningar til Alþingis frá árinu 2000. Kjörbréfanefnd hefur nú starfað frá því að hún var kjörin á þriðjudaginn en í samræmi við ákvæði þingskapa hefur undanfarna tvo mánuði tæpa starfað svonefnd undirbúningsnefnd sem hefur undirbúið störf kjörbréfanefndar og skilaði nú á þriðjudag til kjörbréfanefndar ítarlegri greinargerð um störf sín og niðurstöður sem birt var á vef Alþingis og hefur verið þingmönnum aðgengileg. Á fyrri stigum hafa margvísleg gögn undirbúningsnefndar verið birt á vefnum og þingmenn haft tækifæri til að kynna sér þau svo til jafnóðum og er fjöldi þeirra skjala orðinn verulegur. Þar er um að ræða kosningakærur, minnisblöð, ýmsar skýrslur frá landskjörstjórn, yfirkjörstjórnum og öðrum aðilum, sem þingmenn geta byggt mat sitt í dag á. nefndaráliti, sem undirritað er af þeim sem hér stendur, Diljá Mist Einarsdóttur, Ingu Sæland, Jóhanni Friðriki Friðrikssyni, Líneik Önnu Sævarsdóttur og Vilhjálmi Árnasyni, er fjallað um mismunandi þætti í störfum kjörbréfanefndarinnar og niðurstöður hennar. Þar er samkvæmt venju fyrst gerð grein fyrir afgreiðslu ágreiningsatkvæða sem berast kjörbréfanefnd vegna bókana eða ágreinings sem upp hefur komið í kjörstjórnum. Án þess að fara ítarlega yfir það þá er þetta það sem við getum kallað hefðbundið verkefni kjörbréfanefndar og það var ekki ágreiningur í nefndinni um þá niðurstöðu að úrskurða með þeim hætti sem getið er um í þingskjalinu. er að geta þess að nefndarmenn hafa gengið úr skugga um að þær tillögur um mat á ágreiningsatkvæðum hafa ekki áhrif á úrslit alþingiskosninganna sem fram fóru 25. september. Í II. kafla nefndarálitsins er fjallað um úthlutun þingsæta, bókanir umboðsmanna og aðrar aðfinnslur og vísast þar fyrst og fremst til greinargerðar undirbúningsnefndarinnar sem hefur haft þetta til meðferðar. Við stöldrum ekki við mörg ágreiningsatriði í því sérstaklega í nefndarálitinu. Það má fyrst og fremst geta þess að við höfum verið að fjalla um ágreiningsatriði með þeim hætti að við höfum aðgreint það eftir þeim bókunum sem fram komu í gögnum kjörstjórna og eins á grundvelli allmargra kæra sem borist hafa Alþingi og síðan líka á grundvelli ábendinga sem tengjast þessum kærum. Til að gera langa sögu stutta er rétt að segja, eins og kemur fram í nefndarálitinu, að í ljósi fjölda kosningakæra sem borist hafa Alþingi og ábendinga tengdra þeim hefur verið gengið lengra en áður í að afla upplýsinga og skýringa frá yfirkjörstjórnum og dómsmálaráðuneyti og með öðrum hætti að reyna að varpa ljósi á þau álitamál sem þarna er um að ræða. Við stöldruðum auðvitað, í sambandi við kærumálin, við ýmis atriði. Í nefndarálitinu, í kaflanum um kosningakærur, er rakið hvaða kærur bárust og frá hverjum og vísast að stórum hluta til ítarlegrar málsatvikalýsingar í greinargerð undirbúningsnefndarinnar um það efni. Þannig að ég hlaupi nú enn nokkuð hratt yfir sögu þá segir í áliti okkar: Um þau kæruefni Um þau kæruefni í framkomnum kærum sem ekki varða framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi vísast til undirkafla 3.1–3.7 undirkafla 3.1–3.7 í kafla III í greinargerð undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Eins og ráðið verður af undirköflunum verður ekki séð að efni þeirra geti leitt til þess að ógilda beri kosningarnar, samanber 118. og 120. gr. laga um kosningar til Alþingis. Það sem hefur einkum verið undir í starfi undirbúningsnefndar og þar af leiðandi líka kjörbréfanefndar er framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi. Kærendur voru margir og athugasemdir sem nefndinni bárust snerust um framkvæmd þar

og það er auðvitað líka meginefni þessa nefndarálits, enda eru flest þau álitamál sem við þurfum að taka afstöðu til í dag tengd þeirri framkvæmd. Við segjum í nefndarálitinu, varðandi framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi, með leyfi forseta: Um þau kæruefni sem varða framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi, málsástæður og lagarök vísast til undirkafla 2.3 í kafla III í greinargerð undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa.“ — Og við vísum líka til kafla 2.5.8 varðandi mat á áhrifum annmarka á kosningum í kjördæminu. Við sem undir þetta nefndarálit ritum tökum undir þá ályktun undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa að ekki verði séð að þeir annmarkar sem lúta að viðbrögðum yfirkjörstjórnar í aðdraganda endurtalningar, færslu gerðabókar og viðveru umboðsmanna, samanber tiltekna liði í kaflanum, geti haft áhrif á úrslit kosninganna. Þeim annmarka sem lýtur að vörslu kjörgagna á meðan yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis gerði hlé á fundi sínum sunnudaginn 26. september kl. 7.35 og þar til hún kom aftur saman um kl. 13.00 er vandlega lýst í greinargerð undirbúningsnefndarinnar og vísast til þess. Þann annmarka verður að telja alvarlegastan af þeim annmörkum sem voru á framkvæmd kosninganna. Í a-lið undirkafla 2.5.8 eru rakin mismunandi sjónarmið um hvernig meta beri áhrif þess annmarka. Kemur þar fram að það komi í hlut kjörbréfanefndar að leggja fram tillögur um afgreiðslu kjörbréfa byggðar á því mati. Fyrir liggur — og held ég áfram að vísa til nefndarálitsins — sú bókun landskjörstjórnar frá fundi hennar 1. október 2021 með umboðsmönnum stjórnmálasamtaka að ekki hafi „borist

við alþingiskosningarnar 25. september 2021. Leggur landskjörstjórn áherslu á að í samræmi við 46. gr. stjórnarskrárinnar er það hlutverk Alþingis að úrskurða um hvort til staðar kunni að vera þeir gallar á framkvæmd kosninga sem ætla megi að hafi haft áhrif á úrslit þeirra,

Í vinnunni var lögð áhersla á að upplýsa um málsatvik, með viðamikilli gagnaöflun og samtölum í þeim tilgangi að varpa ljósi á meðferð og vörslu kjörgagnanna. Að auki fór undirbúningsnefndin yfir kjörgögn í Norðvesturkjördæmi með vönduðum hætti. Í því sambandi benda undirrituð á að yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis hefur veitt greiðan aðgang að þeim gögnum og upplýsingum sem undirbúningsnefndin óskaði eftir auk þess sem fulltrúar yfirkjörstjórnar komu á fundi nefndarinnar, svöruðu skriflegum fyrirspurnum og brugðust við málsatvikalýsingum þegar kostur var gefinn á því. Þá liggur fyrir að á meðan yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis gerði hlé á fundi sínum sunnudaginn 26. september 2021 voru kjörgögn geymd í opnum kössum í rými sem ekki var læst að öllu leyti eða innsiglað og öryggismyndavélar náðu ekki til. Jafnframt liggur fyrir að fjórir starfsmenn Hótels Borgarness höfðu aðgang að því svæði þar sem kjörgögnin voru geymd. Hafa þeir gert grein fyrir ferðum sínum og ástæðum þeirra. Af málsatvikalýsingu greinargerðarinnar er ljóst að umferð starfsfólks hótelsins var einna helst í fremri sal þar sem það vann við frágang. Þegar starfsfólkið hverfur í stutta stund úr mynd kemur til álita að það hafi farið inn í talningarsalinn eða staðið við inngang í talningarsalinn. Af gögnum málsins má ráða að einungis tveir starfsmenn af fjórum hafi farið inn í talningarsal í þeim tilgangi að sinna störfum sínum, sem voru að gæta að læsingu bakdyra í talningarsal og til að taka saman óhreint leirtau. Jafnframt hafi starfsmenn staðið við inngang talningarsalarins og tekið myndir af talningarsalnum. Þá kemur til álita að bakdyr í talningarsal hafi verið læstar kl. 7.14 eða kl. 8.15 en ekki er ljóst hvenær þeim var læst. Loks liggur fyrir að þegar oddviti yfirkjörstjórnar mætti á talningarsvæðið kl. 11.59 var hann þar einn úr yfirkjörstjórn þar til næsti kjörstjórnarmaður kom kl. 12.35 en samkvæmt upplýsingum lögreglu var starfsfólk hótelsins á sama tíma á ferðinni inn og út úr fremri sal. Sé þetta allt virt verður að telja að alvarlegur annmarki hafi verið á vörslu kjörgagnanna sem meta þarf hvort ætla megi að hafi haft áhrif á úrslit kosninganna í skilningi 3. mgr. 120. gr. laga um kosningar til Alþingis. Er þá haft í huga að við seinni talningu atkvæða urðu umtalsverðar breytingar á atkvæðatölum framboða, sem áhrif höfðu á úthlutun jöfnunarsæta í kjördæminu og á landsvísu.

að „eitt og eitt atkvæði hafi mislagst í atkvæðabunkum“. Hefur kjörstjórnin útskýrt breytingarnar svo að um „mannleg mistök“ hafi verið að ræða. Í 3. mgr. 120. gr. laga um kosningar til Alþingis kemur fram að „ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns sem ætla má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar úrskurðar Alþingi kosninguna hans ógilda“. Er það í samræmi við þá grundvallarreglu að kjósendur eiga að geta treyst því að úrslit kosninga standi og að lýðræðislegur vilji þeirra sé virtur. Af ákvæðinu verður ráðin sú meginregla að ekki beri að úrskurða kosningu þingmanns ógilda nema ætla megi að annmarkinn hafi haft áhrif á úrslit kosninganna, þ.e. að beita skuli sérstökum mælikvarða. Beiting almenns mælikvarða við slíkar aðstæður kemur því einungis til álita að annmarkinn sé til þess fallinn að hafa áhrif á úrslit kosninga. Að mati þeirra sex nefndarmanna sem undir þetta álit rita er sá annmarki sem lýtur að vörslu kjörgagna ekki slíkur að við úrlausn málsins skuli beitt almennum mælikvarða.

Álitaefnið er því hvort hægt sé að líta svo á að þrátt fyrir að kjörgögn hafi verið óvarin um stund lýsi þau eigi að síður vilja kjósenda við alþingiskosningarnar 25. september 2021. Verður þá með hliðsjón af atvikum málsins einkum að líta til eftirfarandi atriða sem þessi hluti nefndarinnar hefur skoðað sérstaklega og lagt mat á. Í fyrsta lagi ber að líta til þess að af upptökum úr eftirlitsmyndavélum má sjá að umferð fólks um fremri sal og talningarsal á tímabilinu 7.35 til kl. 12.35 er takmörkuð við fjóra starfsmenn Hótels Borgarness og oddvita yfirkjörstjórnar sem hafa gert grein fyrir ferðum sínum og ástæðum þeirra. Þá bera upptökur úr eftirlitsmyndavélum með sér að frá því að oddviti mætir á talningarsvæðið kl. 11.59 hafi annað starfsfólk hótelsins einnig verið þar til að sinna störfum sínum. Þá tók starfsmaður hótelsins aðaldyrnar að salnum úr lás um leið og oddviti kjörstjórnar mætti á staðinn. Af staðsetningu eftirlitsmyndavéla er enn fremur ljóst að ekki hafi aðrir en framangreint starfsfólk hótelsins og oddviti farið um dyr sem liggja að talningarsvæðinu á umræddu tímabili. Þá liggur fyrir að starfsfólk hótelsins tók ljósmyndir af óvörðum kjörgögnum meðan á fundarfrestun yfirkjörstjórnar stóð. Í öðru lagi hefur oddviti sagt svo frá að hann hafi á tímabilinu kl. 11.59 til kl. 12.35 ekki átt við kjörgögnin. Hann hafi farið í talningarsalinn til þess að taka til og undirbúa störf kjörstjórnarinnar þegar hún kæmi aftur til starfa. Fundur yfirkjörstjórnar átti að hefjast á ný kl. 13.00 en aðrir fulltrúar kjörstjórnarinnar dvöldu á hótelinu á meðan fundinum var frestað. Fyrir liggur, samkvæmt gögnum um símtöl oddvita sem hann afhenti að beiðni undirbúningsnefndarinnar, að kl. 12.32 átti landskjörstjórn símtal við oddvita, þar sem bent var á að tveimur atkvæðum munaði á atkvæðahlutfalli C-lista Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi, samkvæmt uppgefnum tölum til fjölmiðla. Þá liggur jafnframt fyrir að kl. 12.38 átti oddviti samtal við landskjörstjórn þar sem fram kom að nægilegt væri að yfirkjörstjórnin kannaði atkvæði C-lista. Þegar það símtal átti sér stað liggur einnig fyrir að annar fulltrúi yfirkjörstjórnar hafi verið mættur eða kl. 12.35. Af samskiptum oddvita og landskjörstjórnar má álykta að oddviti hafi þá fyrst fengið vitneskju um framangreindan atkvæðamun. Þó verður að hafa í huga að þegar síðustu tölur um úrslit kosninga höfðu verið kynntar í fjölmiðlum kl. 9.20 í Norðausturkjördæmi lá fyrir framangreindur atkvæðamunur. Hvað viðkemur athöfnum oddvita eins og hann hefur lýst þeim verður einnig að líta til hlutverks hans og stöðu sem oddvita yfirkjörstjórnar kjördæmis sem annast skipulagningu og framkvæmd kosninga. Að auki má greina af myndefni eftirlitsmyndavéla nokkurn umgang starfsmanna hótelsins um starfsmannainngang í fremri sal. — opið á milli. Oddviti var því ekki í þeim skilningi einn á talningarsvæðinu. Í þriðja lagi getum við þess í nefndarálitinu að umrætt starfsfólk Hótels Borgarness hafi svarað því til að það hafi ekki átt við kjörgögnin og ekki séð aðra eiga við þau. Að auki hefur starfsfólkið gert grein fyrir ferðum sínum en samkvæmt gögnum málsins liggur fyrir að aðeins tveir starfsmenn af fjórum fóru inn í talningarsalinn til að sinna störfum sínum. Á eftirlitsmyndavélum sést að starfsfólk hótelsins hafi ekki horfið úr mynd eftir kl. 9.20 á meðan fundarfrestun yfirkjörstjórnar stóð yfir. Miðað við fyrirliggjandi gögn verður að telja afar ólíklegt að starfsfólk hótelsins hafi haft tækifæri til þess að eiga við kjörgögnin sem leitt hafi til þeirra breytinga sem urðu við seinni talningu atkvæða.

Í fimmta lagi hefur fengist skýring á þeirri bókun í fundargerð yfirkjörstjórnar Norðvesturkjördæmis að „heildaratkvæðum fjölgaði um tvö vegna innsláttarvillu í lok talningar“. Er átt við bókhaldsvillu á uppgjörsblaði fyrir talningu, þar sem skráð er mínus 1 í ógildum seðlum í stað plús 1, en fyrir liggur að sú villa hafi byggst á misskilningi í samskiptum starfsmanns yfirkjörstjórnar og kjörstjórnarmanna á Ísafirði. Að mati undirritaðra verður að telja framkomnar skýringar trúverðugar. Í sjötta lagi hefur undirbúningsnefndin farið yfir kjörgögn í Norðvesturkjördæmi frá 25. september síðastliðnum með ítarlegum hætti, m.a. með það að markmiði að kanna hvort átt hafi verið við kjörgögnin. Í þeirri yfirferð var hverjum og einum kjörseðli flett. Sérstaklega voru skoðaðir seðlar þar sem X hafði verið strokað út hjá einum framboðslista en merkt við annan framboðslista. Af þeirri yfirferð mátti ráða að fáir atkvæðaseðlar, samtals 6, hafi haft ummerki um að strokað hafi verið út X í ferningi fyrir framan listabókstaf

og ógildir seðlar voru einnig skoðaðir sérstaklega og ekkert kom því fram sem benti til þess að þær breytingar sem urðu á atkvæðatölum framboðslista eftir seinni talningu megi rekja til þeirra breytinga sem urðu á fjölda auðra og ógildra Atkvæðaseðlar C-, M-, J- og D-lista voru auk þessa stemmdir af með talningu í tveimur umferðum en sú afstemming leiddi ekki til frávika, í fjölda atkvæða, þó að undanskildu einu aukautankjörfundaratkvæði sem fannst í kassa M-lista en var merkt D-lista.

Með hliðsjón af framangreindu telja undirrituð að í yfirferð nefndarinnar á kjörgögnum hafi ekkert komið fram sem bendir til þess að átt hafi verið við kjörgögnin. Þá verður ekki heldur séð að fram hafi komið vísbendingar um að kjörgögnin feli í sér aðrar upplýsingar en þær sem landskjörstjórn byggði úthlutun þingsæta á 1. október Í sjöunda lagi hefur vinna undirbúningsnefndar beinst að því að koma auga á hvort misbrestur í talningarferli hafi átt sér stað og hverjar orsakir gætu legið þar að baki. Fyrir liggur að á meðan á talningu atkvæða stóð var verklagi breytt. Hefur komið fram að það hafi verið til þess að flýta fyrir þannig að talningin gengi greiðar fyrir sig. Ekki er hægt að fullyrða að það geti skýrt þær breytingar sem urðu á atkvæðatölum framboðslista við seinni talningu atkvæða og hvort þar hafi átt sér stað mannleg mistök. Almennt verður þó að ætla að við svo vandasamt verk sem talning atkvæða er sé nákvæmni gætt og ýtrustu kröfur gerðar til þess að draga úr hættu á mistökum. Eigi að síður er ekki hægt að útiloka að það breytta verklag sem tekið var upp við talningu atkvæða í þeim tilgangi að flýta fyrir, og það takmarkaða rými sem fólk hafði til að athafna sig við talningu, geti að einhverju leyti skýrt þau frávik sem komu í ljós við seinni talningu og hafi jafnframt leitt til mannlegra mistaka sem geti skýrt þann misbrest sem varð í talningarferlinu. Þá benda frávikin sem komu í ljós við yfirferð undirbúningsnefndar á kjörgögnum til þess að þar hafi verið um að ræða mistök við flokkun, þ.e. flokkun seðla. Þegar framangreind atriði eru virt í heild sinni telja undirrituð að ekki hafi komið fram vísbendingar sem gefa tilefni til að ætla að sá annmarki sem var á vörslu kjörgagna hafi haft áhrif á úrslit kosninganna í Norðvesturkjördæmi, þ.e. leitt til þeirra breytinga sem urðu á atkvæðatölum framboðslista við seinni talningu atkvæða. Jafnframt verður ekki séð að breytingarnar megi rekja til þess að þingmaður, umboðsmenn hans eða meðmælendur hafi vísvitandi átt sök á þeim annmörkum sem áður er getið, samanber síðari hluta 1. málsliðar 3. mgr. 120. gr. laga um kosningar til Alþingis.

Er ekki forsvaranlegt að slík niðurstaða fái að standa óbreytt. Það er því ekki unnt, að mati undirritaðra, að líta svo á að ákvörðun yfirkjörstjórnar um seinni talningu ein og sér hafi falið í sér annmarka á framkvæmd kosninganna.

Í því sambandi leggur nefndarhlutinn ríka áherslu á að fylgt verði eftir þeim ábendingum og áréttingum sem lagðar eru til í IV. kafla greinargerðarinnar og að stjórnvöld og stjórnmálasamtök verði í fararbroddi þar um með það m.a. að markmiði að bæta upplýsingagjöf og samræma hlutverk. Að þessu sögðu þá vísar nefndarhlutinn til ábendinga og áréttinga sem fram koma í ítarlegu máli í greinargerð undirbúningsnefndarinnar og áréttar það sem þar kemur fram um mikilvægi þess að gætt sé samræmds verklags við framkvæmd kosninga, beitt sé svokallaðri næmisgreiningu og endurtalningu atkvæða við kosningar, störf umboðsmanna, aðstöðu fatlaðs fólks á kjörstað og rétt til að taka þátt í lýðræðislegum kosningum, meðferð utankjörfundaratkvæða og stöðu og heimildir undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Þeir nefndarmenn sem hér undirrita taka heils hugar undir það sem fram kom í greinargerð undirbúningsnefndarinnar að þessu leyti. Niðurstaða okkar sex nefndarmanna sem undir þetta skjal ritum er með öðrum orðum sú þó að annmarkar hafi komið fram á framkvæmd varðandi alþingiskosningarnar í Norðvesturkjördæmi séu ekki lagaskilyrði til þess að ógilda kosninguna. Er þá byggt á því að í 3. mgr. 120. gr. er gert ráð fyrir að því aðeins sé hægt að ógilda kosningu að hægt sé að sýna fram á að annmarkarnir sem í hlut eiga hafi haft áhrif á gildi kosninganna. Við teljum að við höfum skoðað með öllum þeim hætti sem hægt var hvort einhverjar vísbendingar hefðu komið fram sem bentu til þess að gallarnir, sem vissulega voru fyrir hendi, hefðu haft áhrif á úrslit kosninganna. Við fundum ekki neinar vísbendingar um það og ekkert orsakasamhengi milli gallans, sem fyrst og fremst lýtur að vörslu kjörgagnanna, og síðan úrslita kosninganna.

sem fengu útgefin kjörbréf frá landskjörstjórn 1. október síðastliðinn verði staðfest.

Þegar upp er staðið snýst þessi rannsókn um það hvort vilji kjósenda hafi komið rétt fram, hvort þær tölur sem úthlutun kjörbréfa byggir á séu í samræmi við þau atkvæði sem skiluðu sér í kjörkassana. Þess vegna langar mig að spyrja, vegna þess að þessi meiri hluti kjörbréfanefndar segir að sá annmarki sem fram hefur komið hafi ekki haft áhrif á úrslit kosninganna, hvort þingmaðurinn geti sagt mér hver þau úrslit voru. Hver er niðurstaðan í Norðvesturkjördæmi? Hverjar eru atkvæðatölurnar þar?

landskjörstjórn og var grundvöllur úthlutunarinnar 1. október sl., að teknu tilliti til þeirra smávægilegu frávika sem við fundum við ítarlega yfirferð allra kjörgagna sem gefa ekki tilefni til þess að úrslit kosninganna hafi með neinum hætti breyst. Þar var um að ræða örfá atkvæði sem höfðu verið flokkuð vitlaust og við greindum í okkar yfirferð en að öðru leyti hefur enginn dregið í efa að í efa að kjörseðlarnir eða kosningagögnin sem við rannsökuðum og geymd eru í fangaklefa lögreglunnar í Borgarnesi séu rétt. Það sem er dregið í efa er að varsla kjörgagnanna hafi verið fullnægjandi og nefndarmenn eru sammála um það að sú varsla var ekki fullnægjandi.

vildum hafa vaðið fyrir neðan okkur í kosningum og þyrftum þess vegna að endurtelja, ef yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi hefði ekki haft þann möguleika af okkur með því að rjúfa ábyrgðarkeðjuna með því að innsigla ekki gögnin.

Viðreisn fékk 1.072 atkvæði í Norðvesturkjördæmi í fyrri tölum, missti níu atkvæði í seinni talningu og síðan fundust tvö atkvæði sem væntanlega hefðu verið dæmd ógild við afstemmingu undirbúningsnefndarinnar. Miðflokkurinn fór úr 1.283 atkvæðum í 1.278 og svo er líka hægt að segja að hann hafi fengið 1.279 atkvæði. Þó að þessar tölur einar og sér, þegar þær eru settar inn í reiknilíkan landskjörstjórnar, breyti ekki heildarúthlutun á landsvísu þá gefa þær fullt tilefni til þess að við efumst um allt sem er á borðinu í Norðvesturkjördæmi. Í fullkomnum heimi myndum við endurtelja þetta frá botni en við getum það ekki af því að það er búið að menga kjörgögnin. Hvernig í ósköpunum fær meiri hluti nefndarinnar það út að það sé hægt að láta þessar tölur standa en ekki mæla með uppkosningu?

Yfirferð okkar í Borgarnesi í fleiri en eitt skipti og fleiri en tvö fólst í því að kanna kjörgögnin, hvort einhver ummerki væru um að kjörgögnin væru menguð, eins og hv. þingmaður tók til orða. Það sem ítarleg athugun okkar í síðustu ferð okkar leiddi í ljós var að það var um að ræða stakar flokkunarvillur til viðbótar við það sem áður hafði komið fram. Við fórum í miklu ítarlegri könnun á gögnunum vegna þess að við sáum þetta. Þannig að við höfum í nefndinni enga ástæðu til að rengja þær tölur sem þarna koma fram og þegar kemur að mati á gallanum förum við auðvitað í það að skoða hvort einhver ummerki, einhverjar vísbendingar, eitthvað, hafi komið fram sem bendi til þess að átt hafi verið við kjörgögnin. Svo var ekki. Svo einfalt er það mál.

ekki að sannað sé að gallinn hafi haft áhrif heldur að ætla megi. Við erum með þó nokkur fordæmi í dómum Hæstaréttar þar sem það eru atkvæði eða gallar sem ekki er hægt að sýna fram á með beinum hætti

málið og matið sem við stöndum frammi fyrir að stórum hluta um það hvernig beri að meta 3. mgr. 120. gr. þar

að gallinn hafi raunverulega haft áhrif á úrslit kosninganna heldur má segja að matsreglan sé sett fram með þeim hætti, þ.e. ef ætla En til þess að ætla megi að gallinn hafi haft áhrif verða að koma fram einhverjar vísbendingar, eitthvað sem bendir til þess að hægt sé að draga þá ályktun að svo megi ætla. Það er það sem við byggjum niðurstöðu

myndum við að sjálfsögðu strax efast um heilindi þeirra atkvæða sem þar væri að finna. Það yrði almennur ágalli á þeim kjörgögnum

galla, sem ég skil alveg að fólk vilji kannski flokka á einn eða annan veg, gott og blessað með það, ég vil flokka þetta sem almennan ágalla. Þess vegna erum við með svo ströng skilyrði um innsiglun til að hafa kjörgögn örugg. Það er of auðvelt að segja að það sé mögulegt kosningasvindl ef þau eru það ekki.

ef fyrir hendi væru myndavélaupptökur úr eftirlitsmyndavél sem sýndu kjörgögnin allan tímann hefðum við aldrei verið í þessum vandræðum, ef maður skoðar það bara raunsætt. Ef allt hefði verið með felldu hefði þetta ekki verið neitt vandamál. Eins er það þannig að ef niðurstöður seinni talningar hefðu verið þær sömu og í fyrri talningu þá hefðum við ekki verið með þessar áhyggjur af annmarkanum sem laut að vörslu kjörgagna.

en það verður ekki fullyrt og það eru engar vísbendingar um að sá annmarki hafi valdið því, t.d. umfram mannleg mistök í fyrri talningu, að úrslit kosninganna breyttust. Forseti vill vekja athygli þingheims á að mælendaskrá er svolítið að detta inn og út. Hún er inni núna og ég vil hvetja hv. þingmenn til að kynna sér þá niðurröðun. Núna eru um 14 sem hafa

Hæstv. forseti. Fyrir liggur ítarleg greinargerð undirbúningsnefndar kjörbréfanefndar sem kjörbréfanefnd, sem kosin var í gær, hefur gert að sinni. Í henni er, eins og fram hefur komið hér í máli fyrsta ræðumanns, fjallað um starf undirbúningsnefndarinnar, verklag, upplýsingaöflun, skýrslutöku og könnun á framkvæmd alþingiskosninganna 25. september sl., þær kærur sem nefndinni bárust og hvernig brugðist var við þeim. Öll gögn liggja fyrir og hv. alþingismenn hafa haft tækifæri til að kynna sér þau. Eins og alþjóð veit þá hófst atburðarás um hádegisbil sunnudaginn 26. september sem enn sér ekki fyrir endann á. Þá hafði næmisgreining stærðfræðings landskjörstjórnar á upplesnum lokatölum í öllum sex kjördæmum sýnt að mjög litlu, tveimur atkvæðum, munaði á hlutfalli atkvæða C-lista Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi, það litlu að ef tölur breyttust gæti það leitt til þess að breyting yrði á því hverjir tækju sæti á Alþingi. Það er fróðlegt í þessu samhengi að bera saman viðbrögð og framkvæmd við þessari uppgötvun landskjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi annars vegar og í Suðurkjördæmi hins vegar, eins og lesa má í fundargerðum þar um. Þar er lýsing annars vegar á því hvernig skuli standa formlega að réttum ákvörðunum og bókað og hvernig það er ekki gert. En lítum fyrst til kjördagsins, laugardagsins 25. september, og atvika á Hótel Borgarnesi þar sem yfirkjörstjórn og starfsfólk hennar hafði aðsetur og talning fór fram. Fyrst er að nefna að flokkun atkvæða hófst fyrir luktum dyrum um kl. 19 um kvöldið. Það er alvanalegt að flokkun atkvæða hefjist áður en kjörfundi lýkur en talning þeirra má ekki hefjast fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað enda þarf hún að fara fram fyrir opnum dyrum og að viðstöddum umboðsmönnum framboðslistanna. Ljóst er að þannig var það ekki í Norðvesturkjördæmi því þar voru fyrstu tölur lesnar upp u.þ.b. tíu mínútum yfir tíu um kvöldið og höfðu þá verið talin 5.932 atkvæði. Í öðru lagi vil ég nefna að könnun undirbúningsnefndar leiddi í ljós að verklagi við talninguna, og þá á ég við ferlið sem felst í afstemmingu upp úr kjörkössum, flokkun atkvæða eftir framboðslistum og svo talningu í bunka sem eru eftir atvikum 50 eða 100 atkvæði, var breytt í miðjum klíðum. Ber viðstöddum ekki saman um klukkan hvað nákvæmlega það var gert eða hvernig sú ákvörðun var tekin. En það er ekki eina dæmið um ósamræmi tímasetninga sem kom í ljós við könnun nefndarinnar.

úrskurði um vafaatkvæði og hvernig þau voru borin undir umboðsmenn á staðnum og einnig að ákvörðun um endurtalningu, sem sagt á sunnudeginum, var ekki bókuð. Fyrir liggur að fundargerðin var rituð eftir á og aðeins undirrituð í gerðabókinni af oddvita yfirkjörstjórnar. Einnig að gerðar voru athugasemdir við lokaútgáfu hennar en ekki var orðið við þeim öllum. Forseti. Á fundi sínum 1. október sl. gaf landskjörstjórn út kjörbréf 63 þingmanna og varamanna þeirra. Með þeim fylgdi bókun landskjörstjórnar þar sem fram kom að yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi hafi ekki getað staðfest að kjörgagna hafi verið gætt með fullnægjandi hætti. Kjörgögnin höfðu ekki verið innsigluð og um þá staðreynd hverfist þetta mál. Í málsatvikalýsingu er gerð ítarleg grein fyrir atburðum eins og þeir komu fyrir undirbúningsnefndina. Nefndin fékk einnig gögn frá lögreglunni á Vesturlandi sem aflað var vegna rannsóknar á kæru Karls Gauta Hjaltasonar á mögulegum lögbrotum við framkvæmd kosninganna. Samkvæmt 46. gr. stjórnarskrár lýðveldisins er það verkefni þingmanna að samþykkja kjörbréf og því erum við hér samankomin. Rannsókn undirbúningsnefndar og þingskjöl kjörbréfanefndar leggja grunn að þeirri ákvörðun sem þarf að taka.

þar sem segir um ágreiningsatkvæði, úthlutun þingsæta, bókanir umboðsmanna og aðrar aðfinnslur og ábendingar og áréttingar, samanber I., II og IV. kafla álitsins — ég tek undir þann hluta þess álits. Þá tek ég einnig undir umfjöllun í fyrrnefndu áliti um kosningakærur, að því marki sem efni þeirra lýtur að öðru en framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi, samanber kafla III í því áliti og vona ég nú að þingheimur hafi skilið hvað ég var að segja. Forseti. Um þau kæruefni sem varða framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi, málsástæður og lagarök vísast til undirkafla 2.3 í kafla III í greinargerð undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Um mat á áhrifum annmarka á kosningum í kjördæminu vísast til undirkafla 2.5.8. Við upptalningu á annmörkum, samanber undirkafla 2.5.8, er tekið fram að það sé mat þeirra er undir greinargerðina rita að hver og einn annmarki sé ekki þess eðlis að hægt sé að sýna fram á að hann einn hafi haft áhrif á niðurstöðu kosninganna. Hafa ber því í huga að stakur annmarki kann þannig ekki að leiða til ógildingar ef ekki má ætla að annmarkinn hafi haft áhrif á úrslitin, eins og fyrr segir. Í 3. mgr. 120. gr. laga um kosningar til Alþingis kemur fram, með leyfi forseta, að „ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns sem ætla má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda“.

Í fræðilegri umfjöllun má finna ólíkar nálganir á það hvaða mælikvarðar hafa verið lagðir til grundvallar við mat á áhrifum annmarka á gildi kosninga og að val á ógildingarmælikvarða sé atviksbundið. Í greinargerðinni er þeim annmörkum sem voru á framkvæmd alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi lýst en vægi þeirra er mismunandi. Undirrituð tekur undir þá ályktun undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa ekki verði séð að þeir annmarkar sem lúta að viðbrögðum yfirkjörstjórnar í aðdraganda endurtalningar, færslu gerðabókar og viðveru umboðsmanna,

Þó má ljóst vera að fjarvera umboðsmanna, svo dæmi sé tekið, getur verið álitinn verulegur annmarki. Ómarkviss ritun í gerðabók, sem ekki var framkvæmd í samræmi við skýr fyrirmæli laga um kosningar til Alþingis, leiðir svo til þess að framkvæmd verður ógagnsæ og rýrir traust á niðurstöðunni. Þannig varða umræddir annmarkar hvor um sig reglur um framkvæmd kosninga en einnig reglur sem ætlað er að tryggja réttaröryggi og traust á niðurstöðu kosninga. Þeim annmarka sem lýtur að vörslu kjörgagna á meðan yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi gerði hlé á fundi sínum sunnudaginn 26. september um kl. 7.35 og þar til hún kom aftur saman um kl. 13.00 er vandlega lýst í greinargerð undirbúningsnefndarinnar og vísast til þeirrar lýsingar. Þann annmarka verður að telja alvarlegastan af þeim sem voru á framkvæmd kosninganna. Í a-lið undirkafla 2.5.8 eru rakin mismunandi sjónarmið um hvernig meta beri áhrif þeirra annmarka. Kemur þar fram að það komi í hlut kjörbréfanefndar að leggja fram tillögur um afgreiðslu kjörbréfa byggðar á því mati. Fyrir liggur að á meðan yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis gerði hlé á fundi sínum sunnudaginn 26. september voru kjörgögn geymd í opnum kössum í rými sem ekki var læst að öllu leyti eða innsiglað og öryggismyndavélar náðu ekki til. Jafnframt liggur fyrir að fjórir starfsmenn Hótels Borgarness höfðu aðgang að því svæði þar sem kjörgögnin voru geymd. Þá er ekki ljóst hvenær bakdyrum í talningarsal var læst. Loks liggur fyrir að þegar oddviti yfirkjörstjórnar mætti á talningarsvæðið kl. 11.59 var hann einn úr yfirkjörstjórn þar til næsti kjörstjórnarmaður mætti kl. 12.35 á svæðið en samkvæmt upplýsingum lögreglu var starfsfólk hótelsins á þeim tíma á ferðinni út og inn í sal. Þá vil ég enn og aftur minnast á bókun landskjörstjórnar frá fundi hennar 1. október 2021 með umboðsmönnum stjórnmálasamtaka þar kemur fram að ekki hafi borist staðfesting frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis á að meðferð og varðveisla kjörgagna á talningarstað í kjördæminu hafi verið fullnægjandi, Þannig vakti landskjörstjórn athygli Alþingis á því að vafi kunni að vera á því að kjörgögn hafi verið varin með þeim hætti að treysta megi að þau endurspegli vilja kjósenda við alþingiskosningarnar sem fram fóru 25. september. Sé þetta allt virt verður að telja að alvarlegur annmarki hafi verið á vörslu kjörgagnanna sem meta þarf hvort hafi haft áhrif á úrslit kosninganna í skilningi 3. mgr. 120. gr. laga um kosningar til Alþingis. Er þá haft í huga að við seinni talningu atkvæða urðu umtalsverðar breytingar á atkvæðatölum framboða, sem höfðu áhrif á úthlutun jöfnunarsæta í kjördæminu og á landsvísu. Þannig fjölgaði til að mynda heildaratkvæðum um tvö, auðum seðlum fækkaði um 12 og ógildum seðlum fjölgaði um Þá fækkaði atkvæðum C-lista um níu og atkvæðum D-lista fjölgaði um 10, en þar af voru átta atkvæði í atkvæðabunka C-lista og tvö önnur atkvæði sem höfðu mislagst í aðra bunka. Aðrar breytingar á atkvæðatölum framboðslista hafa af hálfu yfirkjörstjórnar verið skýrðar svo að „eitt og eitt atkvæði hafi mislagst í atkvæðabunkum“. Hefur kjörstjórnin útskýrt breytingarnar svo að um mannleg mistök hafi verið að ræða.

Af ákvæðinu má ráða þá meginreglu að beita skuli sérstökum mælikvarða við mat á gildi kosninga og að beiting almenns mælikvarða við slíkar aðstæður komi einungis til álita að annmarkinn sé til þess fallinn að hafa áhrif á úrslit kosninga. Við beitingu hins sérstaka mælikvarða, þar sem leitast er við að leiða í ljós hvort ætla megi að annmarki hafi eða hafi ekki haft áhrif á úrslit kosninganna, getur niðurstaðan orðið sú að ekki sé hægt að leiða slíkt í ljós. Samkvæmt minnisblaði forsætisráðuneytisins, dagsettu 22. október 2021, geta þannig önnur sjónarmið haft áhrif á hversu ströngum mælikvarða eigi að beita við mat á því hvort ágallar leiða til ógildingar. Eðli og tilgangur þeirra réttarreglna sem brotnar hafa verið skipta til að mynda máli í þeim efnum. Þannig megi ætla að það hafi minni áhrif ef ágalli varðar eingöngu reglur um framkvæmd en meiri áhrif ef ágalli varðar reglur sem er ætlað að tryggja réttaröryggi eða traust á niðurstöðu. Getur þá reynt á hvort viðunandi sé að einhver efnislegur vafi sé til staðar við matið.

og vísast þar til ákvörðunar Hæstaréttar frá 2011 um kosningar til stjórnlagaþings. Þar var áréttað það meginviðhorf laga um kosningar til Alþingis að gagnsæi eigi að ríkja við talningu atkvæða og skuli í því sambandi áréttað að ekki sé nóg að rétt sé talið ef ekki ríki traust um að þannig hafi verið að verki staðið. Álitaefni það sem hér er til umfjöllunar beinist að því hvort kjörgögn hafi verið óvarin um nokkurra klukkustunda skeið og hvort fram hafi komið fullnægjandi upplýsingar eða skýringar á því að kjörgögn geymi sannarlega vilja kjósenda við alþingiskosningarnar 25. september þrátt fyrir þann annmarka. Til að varpa ljósi á það verður með hliðsjón af atvikum málsins að líta til eftirfarandi atriða sem undirrituð hefur skoðað sérstaklega og lagt mat á: Í fyrsta lagi ber að líta til þess að af upptökum úr eftirlitsmyndavélum má sjá að umferð fólks um talningarsalinn á tímabilinu frá kl. 7.35 til kl. 12.35 er takmörkuð við fjóra starfsmenn Hótels Borgarness og oddvita yfirkjörstjórnar. Þá bera upptökur úr eftirlitsmyndavélum með sér að frá því að oddviti mætir á talningarsvæðið hafi annað starfsfólk hótelsins einnig verið þar að störfum í fremri sal, eins og fram hefur komið. Einnig var hurð aðalinngangs salarins ólæst. Af staðsetningu eftirlitsmyndavéla má enn fremur ráða að ekki hafi aðrir en framangreint starfsfólk hótelsins og oddviti farið um aðalinngang og starfsmannainngang sem liggja að talningarsvæðinu á umræddu tímabili. Vert er að minna á að engin eftirlitsmyndavélanna beindist að kjörgögnunum þar sem þau voru geymd í talningarsalnum í opnum kössum. Enn fremur liggur fyrir að starfsfólk hótelsins tók ljósmyndir af óvörðum kjörgögnum meðan á fundarfrestun yfirkjörstjórnar stóð. Með hliðsjón af þessum upplýsingum er ekki unnt að fullyrða að kjörgögn hafi verið varin með fullnægjandi hætti á umræddum tíma, samanber einnig bókun landskjörstjórnar 1. október. Í öðru lagi hefur oddviti sagt svo frá að hann hafi á tímabilinu frá kl. 11.59 til kl. 12.35 ekki átt við kjörgögnin. Hann hafi farið inn í talningarsalinn til þess að taka til og undirbúa störf kjörstjórnarinnar þegar hún kæmi aftur til starfa. Fundur yfirkjörstjórnar átti að hefjast á ný kl. 13.00 en fulltrúar kjörstjórnarinnar dvöldu á hótelinu á meðan fundinum var frestað. Fyrir liggur að kl. 12.32 átti landskjörstjórn símtal við oddvita, þar sem bent var á að tveimur atkvæðum munaði á atkvæðahlutfalli C-lista Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi, samkvæmt uppgefnum tölum til fjölmiðla. Þá liggur jafnframt fyrir að kl. 12.38 átti oddviti samtal við landskjörstjórn þar sem fram kom að nægilegt væri að yfirkjörstjórnin kannaði atkvæði C-lista. Þrátt fyrir að greina megi af myndefni eftirlitsmyndavéla umgang starfsfólks hótelsins um starfsmannainngang verður ekki hjá því komist að álykta að kjörgögnin hafi ekki verið varin. Í þriðja lagi fór undirbúningsnefndin yfir auða og ógilda atkvæðaseðla. Af fundargerð yfirkjörstjórnar má ráða að ógildum seðlum hafði fjölgað um 11 og auðum fækkað um 12 milli fyrri og seinni talningar. Í yfirferð undirbúningsnefndar fannst einn gildur atkvæðaseðill hjá auðum seðlum. Ekki er önnur skýring tilgreind en að um mistök hafi verið að ræða. Við athugun á ógildu seðlunum hefur komið í ljós að fimm seðlar voru ógildir af þeim sökum að krotað hafði verið á bakhlið þeirra en ekki merkt við neinn listabókstaf á framhlið. Aðrir ógildir kjörfundarseðlar, samtals 13, gáfu ekki tilefni til athugasemda og enginn þeirra var með merkingu við C-lista. Það veldur á hinn bóginn vandkvæðum að ekki er að finna lýsingu á þeim atkvæðaseðlum sem reyndust ógildir og voru með auðum seðlum og hið sama á við að því er varðar lýsingu á þeim seðlum sem úrskurðaðir voru ógildir eftir fyrri talningu. Hefur því ekki verið upplýst hvernig fjölgun hinna ógildu seðla er nákvæmlega til komin og hvaða ágallar hafi verið á þeim sem valdið hafi því að þeir voru metnir ógildir, samanber 1. mgr. 103. gr. laga um kosningar til Alþingis. Á það skal einnig minnt að annmarkar voru á því hvort umboðsmenn voru kallaðir til við að meta vafaatkvæði á meðan flokkun og talningu stóð og ritun gerðabókar ábótavant í þeim efnum. Í fjórða lagi fór undirbúningsnefndin yfir kjörgögn við atkvæðagreiðsluna í Norðvesturkjördæmi 25. september sl. Þrátt fyrir að nefndin hafi greint þar nokkur frávik í flokkun atkvæða, eins og lýst er í málsatvikalýsingunni, hefur verið gengið úr skugga um að þau frávik breyttu ekki niðurstöðu kosninganna, eins og fram hefur komið, yrðu þau talin á ný í samræmi við fyrirmæli laga um kosningar til Alþingis. Að mínu mati er aftur á móti til staðar annmarki er snýr að meðferð og vörslu kjörgagna sem þriðja talningin eða endalausar endurtalningar geta ekki bætt úr. Í fimmta lagi hefur ekki tekist að upplýsa orsakir þess að atkvæðum fækkaði um níu hjá C-lista þar sem átta atkvæðaseðlar tilheyrðu D-lista og einn B-lista eða að atkvæðum hjá D-lista fjölgaði um 10, um sjö hjá J-lista auk þess sem fimm atkvæði víxluðust mill B- og M-lista. Í sjötta lagi leiddi könnun undirbúningsnefndarinnar í ljós að á meðan talningu atkvæða stóð var verklagi breytt. Ekki er hægt að fullyrða að það geti skýrt þær breytingar sem urðu á atkvæðatölum framboðslista við seinni talningu atkvæða. Almennt verður þó að ætla að við svo vandasamt verk sem talning atkvæða er sé nákvæmni gætt og ýtrustu kröfur gerðar til þess að draga úr hættu á mistökum. að síður er ekki hægt að útiloka að það breytta verklag sem tekið var upp við talningu atkvæða og það takmarkaða rými sem fólk hafði til að athafna sig við talninguna geti að einhverju leyti skýrt þau frávik sem komu í ljós við seinni talningu atkvæða. Þegar framangreind atriði eru virt í heild sinni er einkum þrennt sem veldur því að ekki hefur tekist að staðreyna að kjörgögn hafi verið varin svo fullnægjandi sé. Í fyrsta lagi liggur ljóst fyrir að vörslur kjörgagna voru ótryggar frá því að yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis gerði hlé á störfum sínum kl. 7.35 á sunnudagsmorgni og þar til hún kom saman á ný Ekki hefur tekist að leiða í ljós svo öruggt sé að kjörgögnin hafi á þeim tíma verið varin með þeim hætti að þau endurspegli vilja kjósenda við alþingiskosningarnar. Í öðru lagi er ljóst að meðferð vafaatkvæða þar sem úrskurða skyldi um gildi þeirra hefur ekki verið í samræmi við ákvæði laga um kosningar til Alþingis, en bóka skal í gerðabók yfirkjörstjórnar um afgreiðslu einstakra ógildra kjörseðla

Liggja þannig ekki fyrir upplýsingar um meðferð ógildra atkvæðaseðla. Í þriðja lagi verður að líta til þess að ekki hafa komið fram skýringar á þeim tilfærslum sem urðu á atkvæðatölum framboða eftir seinni talningu atkvæða. Er þá sérstaklega litið til þess að í kassa með atkvæðum merktum C-lista reyndust vera átta atkvæði merkt D-lista og eitt atkvæði merkt B-lista. Í ljósi alls þessa verður að leggja til grundvallar að ekki hafi tekist að upplýsa með fullnægjandi hætti að varðveisla kjörgagna í Norðvesturkjördæmi við alþingiskosningarnar 25. september hafi verið með þeim hætti að tryggt sé að þau geymi lýðræðislegan vilja kjósenda og að annmarkar á varðveislunni hafi þar með ekki haft áhrif á úrslit kosninganna í kjördæminu. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 96/1980 segir að annmarkar er varða kosningaleynd teljist ógildingarannmarkar án þess að sýnt sé fram á að þeir hafi í reynd haft áhrif á niðurstöðu kosninga. Með vísan til þess má því ætla að þeir annmarkar sem hafa verið reifaðir hér að framan er lutu að kosningum í Norðvesturkjördæmi séu þess eðlis að þeir leiði til ógildingar kosninganna í kjördæminu án þess að færð sé sönnun á að þeir hafi í reynd haft áhrif á niðurstöðu kosninganna.

Með vísan til 121. laga um kosningar til Alþingis tel ég samkvæmt framansögðu að uppkosning þurfi að fara fram í Norðvesturkjördæmi. Í því felst jafnframt, samanber 5. gr. laga um þingsköp Alþingis, að ekki standa skilyrði til þess að samþykkja þau kjörbréf sem landskjörstjórn gaf út 1. október 2021 til sjö kjördæmakjörinna þingmanna í Norðvesturkjördæmi og þeirra níu þingmanna sem hlutu jöfnunarsæti við alþingiskosningarnar 25. september sl. Eins og ég sagði í upphafi máls míns, hæstv. forseti, þá hverfist þetta mál um bókun landskjörstjórnar sem send var undirbúningsnefnd kjörbréfanefndar ásamt útgefnum kjörbréfum og varðar að enn sé óstaðfest að meðferð kjörgagna í Norðvesturkjördæmi hafi verið fullnægjandi. Það eitt er aðalatriði þessa máls og það varðar traust almennings á kosningakerfinu í þessu landi, kerfi sem er undirstaða þess að við getum kallað okkur lýðræðisríki.

trygg. Telur hv. þingmaður að það sé á valdi landskjörstjórnar eða Alþingis að úrskurða um gildi kosninga? Var þetta bara ábending landskjörstjórnar eða eitthvað það alvarlegt

Mig langar til að vísa í 3. mgr. 120. gr. kosningalaga sem segir, með leyfi forseta: „Ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns sem ætla má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar úrskurðar Alþingi kosningu hans

meira. Við fengum fyrir nefndina, eins og hv. þingmaður man, fyrrverandi hæstaréttardómara, Eirík Tómasson, sem ég skildi þannig að hann tæki af allan vafa um að gildandi réttur væri nákvæmlega það sem löggjafanum bæri skylda til að fylgja og fara eftir.

Frú forseti. Ég taldi þrjár spurningar. Þá fyrstu hvort einhver vafi væri á því að þingmenn úrskurðuðu um kjörbréfið. Nei, það er enginn vafi á því. Það stendur og er í stjórnarskrá lýðveldisins. Í annan stað er spurt hvað landskjörstjórn hafi meint með bókuninni. Ég veit ekki til þess að landskjörstjórn hafi áður sent kjörbréfanefnd bókun með útgefnum Ég skil það og skildi það á máli fulltrúa í landskjörstjórn, þegar þau mættu fyrir undirbúningsnefndina, að þetta væri óvenjulegt vegna þess að málið væri alvarlegt.

formið, flokkunin og talningin og allt það sem fram fór í Norðvesturkjördæmi. Það er auðvitað það sem er að. En það sem er alvarlegast í málinu, langalvarlegast, er að við getum ekki tekið af allan vafa um hvaða afleiðingar varsla kjörgagna hafði.

orðalagið í greininni er „ef ætla megi“ og orðalagið eitt gefur rými til túlkunar sem er einmitt það sem lögin snúast um og er einmitt það verkefni sem við stöndum frammi fyrir,

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir ræðuna þar sem hún rakti ágætlega vinnu nefndarinnar og fór í gegnum ýmsar upplýsingar sem nefndin aflaði og mikilvæg sjónarmið. Það var þó eitt sem ég hnaut um í ræðu hv. þingmanns og mér kann að hafa misheyrst eða misskilið en mig langar þá að biðja þingmanninn að fara betur yfir það. Ég heyrði ekki betur en hv. en hv. þingmaður teldi að nefndin hefði ekki gaumgæft auða og ógilda seðla nægilega vel við könnun kjörgagna í Borgarnesi

niðurstöðutölum milli talninga þann 26. september. Þannig skildi ég þingmanninn.

og skráð hjá sér ítarlegar upplýsingar um þá þó að við eigum vissulega ekki mynd af hverjum og einum eins og fráviksseðlunum sem við unnum með í síðustu ferðinni sem við könnuðum seðlana.

Ég vildi þá leiðrétta þann misskilning, ef hann hefur komið upp, að það mætti skilja mig þannig að nefndin hefði ekki gert þetta. Auðvitað vitum við báðar að nefndin gerði þetta. Það sem ég var að vísa til eru ástæður þess þess að breytingar urðu. Þetta var í efnisgreininni um það, ástæður allra þeirra breytinga sem við fundum og fyrir því hvernig tölur breyttust. Svo kom upp í framhaldi í könnun nefndarinnar að aðrir seðlar höfðu mislagst o.s.frv. En ég var ekki að segja að nefndin hefði ekki gaumgæft seðlana.

að annmarkinn hafi haft áhrif á úrslit kosninganna. Annmarkinn einn og sér getur aldrei haft áhrif á úrslit kosninganna. Það er alveg skýrt. Það verður eitthvað að gerast á milli.

Hér stendur hnífurinn í kúnni, ef svo má segja. Við erum ekki í sakamálarannsókn. Hér þarf ekki að leiða málið til lykta með orsakatengslum. Það er matið sem fer hér fram innan lagarammans. Þar stendur í rauninni niðurstaða nefndarinnar og ólík afstaða okkar til hennar. Það er ekki sakbending í gangi. Það er verið að leiða líkur og það er ljóst að við getum ekki fullyrt og við getum ekki staðfest að varðveisla kjörgagna hafi verið með fullnægjandi hætti. Af því leiðir að það er ekki hægt að treysta gögnunum.

Hæstv. forseti. Hér liggur meira undir en beint orðalag löggjafarinnar þó að það sé vissulega mjög mikilvægt. Hér er um að tefla ásýnd og traust borgaranna í landinu á kosningakerfinu og lýðræðinu sem við höfum sameinast um að reka hér. Það er aðalatriði, ásýnd og traust. Og það, eins og ég sagði í fyrra svari mínu við hv. þingmann, að vegna þess að það er ekki hægt að staðfesta fullnægjandi vörslu kjörgagna er ekki hægt að útiloka að að neitt hafi gerst. Um það hverfist rannsókn nefndarinnar og um það þurfum við öll og allir sem hér eru inni að mynda sér skoðun. Ég hef myndað mér mína, það er ekki ólögleg skoðun.

staða sem upp er komin varðandi kjörbréf eftir kosningarnar í september í haust. Það liggur fyrir og hefur komið fram í rannsókn og yfirferð nefndarinnar á 34 fundum, þ.e. undirbúningskjörbréfanefndar, og síðan á fundum kjörbréfanefndarinnar sjálfrar, að um er að ræða mikið safn annmarka og galla sem fram hafa komið við rannsókn nefndarinnar, við gagnasöfnun, við gestakomur, við skoðun á kjörgögnum og aðstæðum í Borgarnesi. Þessir ágallar eru því miður fleiri fleiri en ásættanlegt er við þær kringumstæður að við viljum að í lýðræðislegum kosningum sé framkvæmdin og niðurstaðan hafin yfir vafa.

Það er nákvæmlega á þeim tímapunkti sem kemur að því að við þurfum að gæta að okkar mjög svo sérstaka hlutverki sem um hefur verið fjallað af Mannréttindadómstól Evrópu með óbeinum hætti, þ.e. það hlutverk að Alþingi sker úr um gildi kjörbréfa. Hver er sá grunnur sem við höfum á að byggja? Það er lagagrunnurinn og ramminn sem Alþingi hefur sett okkur fyrr og síðar, það eru forn dæmi í hæstaréttardómum, úrskurðum, bæði á grundvelli þeirra laga sem hér eru til umfjöllunar og að stofni til sambærilegrar löggjafar um kosningu til sveitarstjórna. Viðfangsefnið er því það að við höfum lagabókstaf og við höfum líka ýmis fordæmi. En við höfum, kannski sem betur fer, ekki eitt einasta dæmi um að Alþingi hafi staðið frammi fyrir öðru eins. Þess vegna þurfum við að vanda okkur og þess vegna þurfum við að vanda okkur alveg sérstaklega mikið vegna þess að það sem við leiðum til lykta, á þeim þingfundi sem nú stendur yfir, er þeirrar gerðar í þingsögunni að til þess verður horft, ekki bara til greinargerða og nefndarálita heldur líka þeirra orðaskipta sem eiga sér stað hér í þingsal og svo auðvitað atkvæðagreiðslunnar þegar öllu þessu er lokið.

vel saman. Einhverjum kann að finnast það undarleg fullyrðing í ljósi þess að hér eru allnokkrar tillögur og fleiri en eitt álit en ég fullyrði það hér að við höfum öll lagt okkur fram og að formaður nefndarinnar sýndi einstaka lagni í því að leiða nefndina saman yfir stokka og steina, í gegnum flókin álitamál og misskemmtilega fundi.

tekið undir álit hv. þm. Birgis Ármannssonar, og þeirra sem eru með honum á því áliti, um ágreiningsatkvæði og úthlutun þingsæta, um bókanir umboðsmanna og aðrar aðfinnslur og áréttingar og ábendingar. Auk þess sem sú sem hér stendur tekur líka undir álit um kosningakærur, að því marki sem efni þeirra lýtur að öðru en framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi, eins og fram hefur komið en er þó rétt að komi fram í þessari þingræðu.

að freista þess við okkar umfjöllun um þetta mál að missa ekki sjónar á því hlutverki, þ.e. að við tryggjum að hinn lýðræðislegi vilji kjósenda fái að njóta sín. Þetta kemur auðvitað fram í stjórnarskrá og þetta kemur fram í kosningalögum sem taka mið af þessari reglu og öll framkvæmdin tekur mið af þessari reglu. Þetta er mjög dýrmætur réttur. Það er í raun og veru hjartað í lýðræðinu þegar kjósendur ganga að kjörborðinu og veita síðan umboð sitt með því að kjósa.

en því fleiri og alvarlegri sem frávikin verða þeim mun mikilvægara er að við metum hvort um sé að ræða einhverja ágalla sem hafa áhrif á niðurstöðu kosninganna og leiði til ógildingar.

með hnökralausum hætti þegar landskjörstjórn gefur út kjörbréf og haldinn er snyrtilegur fundur kjörbréfanefndar sem tekur einhvern hálftíma og við klárum svo að fullgilda og samþykkja kjörbréfin. Þegar landskjörstjórn gengur frá sínu plaggi til þingsins þá bókar landskjörstjórn.

Landskjörstjórn var ekki með slík verkfæri í höndum enda tekur hún bara á móti skýrslu yfirkjörstjórnar. Í sömu bókun er bent á að samkvæmt stjórnarskrá sé það okkar hlutverk að úrskurða um gildi kosninganna. Af þessum sökum fjallar mitt álit um meðferð og varðveislu kjörgagna á talningarstað. Hvað varðar aðra annmarka vísa ég í önnur álit en held mig við þennan annmarka með vísun til bókunar landskjörstjórnar og

liggja staðreyndir máls fyrir þar að því er varðar tímasetningar o.s.frv. Reglurnar sem við setjum í lögum

Þessum öryggisreglum er ætlað að tryggja að lýðræðislegur vilji kjósenda fái að njóta sín og komi fram. Þessar formreglur eru ekki bara til að okkur líði betur í vinnunni eða að minni líkur séu á að eitthvað óvænt eða óþægilegt bara til þess að við getum treyst því að efnislega sé niðurstaðan rétt heldur líka til að almenningur geti treyst því að svo sé, að almenningur geti horft á þetta ferli og hugsað með sér: Þetta er eitthvað sem er svo samansúrrað í reglum og kerfum að ég á að geta treyst því að þegar ég set X við minn framboðslista í minni kjördeild komist það algjörlega til skila, órofið í gegnum talninguna, til yfirkjörstjórnar í mínu kjördæmi, til landskjörstjórnar og til Alþingis.

Það kemur fram að dómsmálaráðuneytið láti kjörstjórnum í té embættisinnsigli, að þegar yfirkjörstjórnin sendi undirkjörstjórnum kjörseðla skuli umbúðir vera innsiglaðar með embættisinnsigli, ,,svo vandlega að eigi sé auðið að opna umbúðirnar og ná út seðlum án þess að brjóta innsiglið.“ Í II. kafla, sem hefur að geyma reglur um atkvæðaseðla utan kjörfundar, segir að atkvæðakassi skuli innsiglaður af kjörstjóra ásamt hlutaðeigandi kjörstjórn og er umboðsmönnum lista heimilt að setja á hann innsigli sín. Í 67. gr. kemur fram að kjósandi geti krafist þess af hverjum þeim sem varðveitir bréf með atkvæði hans, sé það ekki varðveitt í innsigluðum atkvæðakassa, að hann afhendi sér það allt þar til atkvæðið hafi verið tekið gilt af undirkjörstjórn o.s.frv. Ítrekað í þessum lögum er því haldið til haga að varðveisla kjörgagna er lykilatriði. Þessi umfjöllun er eins og rauður þráður í gegnum alla kosningalöggjöfina; varðveisla kjörgagna. Bæði eru reglur um notkun á embættisinnsigli mjög fyrirferðarmiklar en lögin hafa líka að geyma sérstakar reglur um að sami maðurinn sé t.d. aldrei með í sinni vörslu bæði innsigluð kjörgögn og innsigli kjörstjórna.

sem er það að hvað sem líður heiðarleika fólks, allra þeirra sem að málinu koma, þarf framkvæmd kosninga og talningar að vera þannig hagað að almenningur geti ótvírætt treyst að tryggt sé að hin efnislega rétta niðurstaða, vilji kjósendanna, hafi verið leidd í ljós. Við erum ekki bara að tala um öryggisreglu heldur erum við líka að tala um reglu sem snýst um það að almenningur eigi að geta treyst því að niðurstaðan sé rétt. Það er auðvitað undirstaða réttaröryggis í íslenskri stjórnsýslu að borgararnir geti borið traust til handhafa opinbers valds og þar erum við auðvitað að tala um stjórnsýslu framkvæmdarvaldsins á ýmsum stigum. Það er ekki nægjanlegt að stjórnvald fari í reynd málefnalega með úrlausn sinna mála ef það er ekki sýnilegt. Við viljum geta séð það. Við erum með alls konar lög, við erum með upplýsingalög, við erum með stjórnsýslulög. Og snýst þetta allt saman um það að draga upp einhverja glæpi? Nei, það snýst um að borgararnir geti leitað upplýsinga hvar sem er og hvenær sem er um það að málefnalega sé staðið að ákvarðanatöku þess að það er sjálfstætt markmið að í samfélaginu ríki traust til þeirra sem með valdið fara. Það er þess vegna mikilvægt að málsmeðferð stjórnvalda sé ekki þannig að hún dragi beinlínis úr

og undirliggjandi meginreglur sem lúta að innsiglun atkvæða og að ekki megi vera í einrúmi með óinnsigluðum atkvæðum, eru bæði hugsaðar til þess að tryggja að ekki sé hægt að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í reynd

Vandamálið er hins vegar að ef þessar reglur eru brotnar með þeim hætti sem hér er raunin, og við deilum ekki um hér, þá er nær ógjörningur að fullyrða hvort atkvæðunum hafi verið breytt. Þá er komin upp sú staða að ekki er hægt að fullyrða að það hafi verið gert en ekki er heldur hægt að fullyrða að það hafi ekki verið gert. Það er ekki hægt að útiloka það. Þá vill svo til, af því að okkur er tíðrætt um annars vegar annmarkana og hins vegar niðurstöðuna, að niðurstaða fyrri talningar og seinni talningar, eftir að þessi ákvæði höfðu verið brotin, var ekki sú sama og að það munaði nægilega miklu til að hreyfing yrði á þingsætum. Þessi aðstaða, í raun og veru óháð því hvort átt hafi verið við atkvæðin eða ekki, er til þess fallin að rýra traust almennings og trúverðugleika um niðurstöðu kosninganna. Þarna er lýðræðispunkturinn í þessu máli. Af málsatvikum, eins og hér hafa verið rakin af hv. þingmönnum á undan mér, er ljóst að verulegir annmarkar voru á vörslu kjörgagna frá því að yfirkjörstjórn yfirgaf talningarstað klukkan sjö um morguninn og þar til hún var aftur mætt til starfa um hádegisbil.

og að niðurstaðan hefði verið sú sama, þ.e. fyrri tölur og seinni tölur hefðu verið þær sömu. Þá væri algjörlega á hreinu að þrátt fyrir annmarkann og það hversu alvarlegur hann var hefði hann ekki dugað til að ógilda kosninguna

einfaldast að hugsa það sem svo, eða halda því til haga, að í þessari grein kosningalaga er í raun og veru gert ráð fyrir sérstökum mælikvarða. Talað er um bæði annmarka og afleiðingu. Svo getum við tekist á um hvað þeir gætu hafa haft og mögulega eitthvað. Og við höfum rætt það hér. Sérstakur mælikvarði vísar til þess að ákvörðunin sé ekki ógild nema annmarkinn hafi haft áhrif á niðurstöðuna. Það er venjuleg nálgun sérstaks mælikvarða. Sérstökum mælikvarða er líka hægt að beita með því að ekki sé hægt að sanna eða útiloka að annmarkinn hafi ekki haft áhrif. Þá segjum við í raun og veru að sönnunarbyrði sé á stjórnvaldinu en ekki borgurunum. Við segjum: Borgarinn á ekki að þurfa einhvers staðar heima hjá sér að sýna fram á að átt hafi verið við kjörgögnin heldur þarf stjórnvaldið að sannfæra borgarana um að það hafi ekki verið gert, það er rétt staða varðandi meðferð valds í lýðræðisríki.

í opnum sal og umferð oddvita kjörstjórnar við kjörgögn í einrúmi. Eftir ítarlega rannsókn undirbúningskjörbréfanefndar hefur ekki reynst unnt að staðreyna með vissu hvort þessir annmarkar höfðu áhrif á niðurstöðu kosninganna eða ekki. Fyrir liggur jafnframt að aðeins örfá atkvæði til eða frá höfðu nokkuð víðtæk áhrif á niðurstöður kosningarinnar og úthlutun þingsæta. Ekki er hægt að útiloka með vissu að annmarkarnir hafi haft áhrif og að þeir feli í sér brot á þeim ákvæðum kosningalaga sem ætlað er að tryggja að unnt sé að ganga úr skugga um rétta talningu og að almenningur geti treyst því að svo hafi verið. Þess vegna verður, í því ljósi og með tilvísun til þeirrar meginreglu að með kosningum skuli lýðræðislegur vilji kjósenda leiddur í ljós, að úrskurða kosninguna ógilda í Norðvesturkjördæmi.

að kosningarnar í Norðausturkjördæmi, Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Reykjavíkurkjördæmi suður og Reykjavíkurkjördæmi norður teljist gildar en að kosningar í Norðvesturkjördæmi teljist ógildar. Í samræmi við það verði kjörbréf eftirfarandi aðalmanna og varamanna samþykkt.“

Og enn og aftur: Hver eru orsakatengslin milli annmarkans og þess að það hafi haft áhrif á kosningarnar? Hvað var það sem gerðist? Og mig langar að spyrja sömu spurningar aftur varðandi það

Var þá einhver sem var þarna sem breytti F-atkvæðunum eða hvað var það sem raunverulega gerðist? Hvernig var haft áhrif á úrslit kosninga? Hvernig var þetta raunverulega gert? Það er fullkomin skýring á þessu í fundargerðabók, fullkomin, að 8 D-atkvæði og eitt B-atkvæði voru í C-bunkanum.

að það sé svo í mínu tilviki. Hv. þingmaður heldur sig við umfjöllun um um kosningalög og 3. mgr. 120. gr. þeirra laga og vísar til þess að þar sé fortakslaust gert ráð fyrir orsakasamhengi milli annmarkans og síðan niðurstöðu kosninganna.

löggjöfina sem slíka heldur ekki síður meðferð Hæstaréttar á tilteknum málum þar sem beitt er þeirri nálgun að sönnunarbyrðin sé í raun og veru hjá stjórnvaldinu eða hægt væri að kalla það öfuga sönnunarbyrði, sem er er veruleikinn hér, þ.e. að við getum ekki sýnt fram á að annmarkinn hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna. Og svo enn og aftur, þannig að það sé alveg fyrirliggjandi, þá er hér ekki fjallað um heilindi einstakra starfsmanna eða þeirra sem höfðu sem höfðu verkefni eða hlutverk í tengslum við talninguna í Borgarnesi heldur er verið að tala um trúverðugleika í samfélaginu og traust almennings á kosningum.

Virðulegur forseti. Það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að það er mikilvægt að lesa og það höfum við gert í átta vikur, held ég, bæði lesið og hlustað á framburð ýmissa gesta

og það sem við höfum lagt áherslu á í þeirri vinnu er ekki bara að lesa og gera okkur grein fyrir málum heldur líka að hlusta hvert á

Lýðræðislegar kosningar eru grundvöllur þess valds sem Alþingi, ríkisstjórn og dómstólar beita. Lýðræðislegar kosningar eru forsenda þess að við fylgjum valdboði löggjafans, framkvæmdarvalds og dómsvalds því að án lýðræðislegra kosninga eru skattar ofbeldi, lög marklaus og dómar eru geðþóttaákvarðanir. Þannig var það í samfélögum fyrri alda þar sem fólk fór með vald sem var sagt koma frá æðri máttarvöldum og þar sem lög giltu fyrir suma en ekki alla. Í dag kemur valdið frá fjöldanum með atkvæðum í lýðræðislegum kosningum, frá fólki sem veitir þingmönnum umboð til að beita ríkisvaldinu í þeirra þágu. Mikilvægi lýðræðislegra kosninga í samfélagi okkar ætti því að vera augljóst öllum sem og mikilvægi þess að slíkar kosningar séu hafnar yfir allan Málið sem við höfum verið að glíma við á undanförnum vikum snýst einmitt um öryggi kosninga eða eins og segir í bókun landskjörstjórnar vegna kosninganna sem fóru fram 20. september: „Að mati landskjörstjórnar hefur ekki borist staðfesting frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis á að meðferð og varðveisla kjörgagna á talningarstað í kjördæminu hafi verið fullnægjandi.“ Verkefni kjörbréfanefndar hefur verið að kanna hvort varðveisla kjörgagna á talningarstað hafi verið fullnægjandi eða ekki því annars er möguleiki á því að kosningar séu ekki hafnar yfir allan vafa.

„Sé ljóst að annmarkar við kosningar hafi getað ráðið úrslitum um niðurstöður þeirra skipti almennt engu máli hverjum er um að kenna eða hvort nokkur eigi sök á misfellunum heldur beri

en svo koma nýjar tölur eftir að kjörgögn voru óörugg. Þá sjáum við: Hérna er galli sem breytti niðurstöðum kosninganna. Hvernig? Við höfum ekki hugmynd

hvernig þetta er svona almennt. Er það almennt þannig að nóg sé að treysta niðurstöðum kosninga eða eigum við að geta sannreynt niðurstöður kosninga? Ég er á þeirri skoðun að við verðum að sannreyna niðurstöður kosninga. Þannig eru kosningalögin sett upp, með skilyrðum um innsigli og eftirlit og ýmislegt svoleiðis. Þau eru gerð til þess að hægt sé að koma í veg fyrir að það sé möguleiki á því að svindla. Það er lykilatriði að við getum sannreynt að niðurstöður kosninganna séu samkvæmt því hvernig kjósendur greiddu atkvæði. Það er ekki nóg að við treystum því bara að starfsfólk eða yfirkjörstjórn eða einhver annar hafi ekki átt neitt við gögnin. Það er ekki nóg að ég geti sagt: Ég er alveg 100% viss um að enginn átti við kjörgögnin, þið verðið bara að trúa því. Það er ekki nóg. Ég á að geta sannreynt það og ég get það ekki.

kjörbréfanefndar um þá fjölmörgu og alvarlegu ágalla sem voru á framkvæmd alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi 25. september sl. Þar ber hæst þá staðreynd að meðferð og varsla kjörgagna var ófullnægjandi og með öllu óásættanleg, sem varpar rýrð á að niðurstöður kosninga séu samkvæmt vilja kjósenda, óháð öllu öðru. Þá voru fleiri alvarlegir ágallar á kosningunni, en sem dæmi má nefna að umboðsmenn höfðu takmarkað svigrúm til þess að sinna nákvæmu eftirliti með talningu, sem kemur niður á áreiðanleika talningarinnar, atkvæðaseðlum var ekki blandað saman, sem hefur áhrif á kosningaleynd, sérstaklega í smærri kjördeildum, talning atkvæða hófst áður en kjörfundi lauk, sem gefur færi á að líklegar niðurstöður séu ljósar áður en kjörstöðum lokar, auk þess sem sá ágalli kom í veg fyrir eftirlit umboðsmanna á þeim tíma. Færsla gerðabókar var í mýflugumynd sem kemur í veg fyrir að hægt sé að sannreyna hvernig talning fór fram. Endurtalning var framkvæmd á grundvelli vafasamrar lagaheimildar og umboðsmönnum var ókleift að sinna eftirliti með henni og almenningi ekki boðið að vera viðstaddur, svo að fátt eitt sé nefnt.

og ákveða kjördag svo fljótt sem því verður við komið og eigi síðar en innan mánaðar. Hvergi er fjallað um fyrirkomulag uppkosninga í lögum og er einu vísbendinguna um hvernig fyrirkomulagi hennar skuli háttað að finna í orðunum „að kveðja til nýrra kosninga“ og „að öðru leyti fer kosning fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga“. Í minnisblaði sem undirbúningsnefndin fékk er fjallað um hvernig þetta hugtak uppkosning kom inn í kosningalögin en þar var áður talað um að kosning skyldi endurtekin. Það átti við um heilan lista í Reykjavík t.d. þar sem átti að kjósa með nákvæmlega sömu listum, frambjóðendum, sömu kjörskrá og öllu slíku, en því var breytt 1959 og breytt úr „endurtekinni kosningu“ í „uppkosningu“.

Það voru aðrir kjósendur sem tóku þátt í þeim kosningum þrátt fyrir að það hafi ekki breyst neitt á listum sem er kannski ekkert óeðlilegt, gefinn stuttur fyrirvari og þess háttar. Þar voru samt nýir kjósendur, fólk sem hafði átti afmæli á því hálfa ári eða svo sem þar leið á milli.

kosningar til Alþingis. Það staðfestist líka samkvæmt þessari lagagrein að ákveða kjördag svo fljótt sem því verður við komið og eigi síðar en innan mánaðar. Þar er óljóst, og dregið fram í minnisblaði hvort þetta þýði að kjördagur eigi að vera innan mánaðar, kjördagur uppkosningar, eða hvort ákveða eigi kjördag innan mánaðar. Það hlýtur að vera svo að tímafresturinn eigi að vera fyrir framkvæmdarvaldið að ákveða kjördag fyrr en síðar, eigi síðar en innan mánaðar. Vegna þess að það er einfaldlega ómögulegt að halda nýjar kosningar með öllu tilheyrandi, utankjörfundaratkvæðagreiðslu, m.a. fyrir fólk sem býr erlendis, á fjórum vikum. Það er ekki séns.

og boðað til nýrra kosninga á mjög stuttum tíma, á einum og hálfum mánuði. Ég held að það verði að telja óboðlegt að kveðja til nýrra kosninga með skemmri fyrirvara en þá var gert.

Sama á við um meðferð kærumála og þá sérstaklega kærumála sem fjallað er um. En mig langar að fjalla örstutt um mikilvægt atriði. Það var aðalatriði þess að ég skrifaði ekki undir greinargerð undirbúningskjörbréfanefndar.

hvað það varðar frá mínum sjónarhóli séð. En þetta er ákveðið grundvallaratriði, að í störfum undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa hefur nefndin notið aðstoðar skrifstofu Alþingis og bara frábært. Takk kærlega fyrir þá vinnu, hún var frábær, en hins vegar hefur því miður komið á daginn að við úrlausn þessa máls sem er til umræðu hefur sami starfsmaður komið að meðferð málsins er varðar útgáfu kjörbréfa á tveimur stigum, bæði sem starfsmaður landskjörstjórnar og sem starfsmaður á skrifstofu Alþingis og unnið að úrlausn málsins. Það er bara einföld regla í stjórnsýslulögum að þú kemur ekki að sama máli á tveimur stjórnsýslustigum og mjóir möguleikar á undanþágum hvað það varðar. Ef þetta fellur innan þess er það bara frábært. Ég get ekki komist að því hvort svo sé,

að fá það sæti sem L-listinn fékk í því tilfelli. Það var kært og menn komust að þeirri niðurstöðu að þetta eina atkvæði — sem við höfum ekki hugmynd um hvað var á, af því það fór í kjörkassann, af því að það er vel bókað hvernig allt þetta fór fram

sem hefði haft áhrif á jafnteflið voru kosningarnar gerðar ógildar. Ég sé hliðstæðu í þessu máli með einmitt þessum ógildu utankjörfundaratkvæðum og þessum rökstuðningi sem hefur farið hérna fram, að það þurfi að vera Það þarf sem sagt ekki að vera orsakasamhengi einmitt út af þessu dæmi, mjög skýrt að mínu mati. mati. Yfirkjörstjórnin sendi okkur upplýsingar um þær skráningar sem þau höfðu um ógildingu utankjörfundaratkvæða. Þar kemur t.d. fram að í Reykjavíkurkjördæmi suður voru þrjú atkvæði þar sem undirskrift kjörstjóra vantaði, eitt atkvæði í Reykjavík norður,

Í Suðurkjördæmi eru það fimm og við höfum ekki hugmynd um hversu mörg þau voru í Norðvesturkjördæmi af því að það var ekkert bókað, sagan endalausa. Samtals voru þar 22 atkvæði.

breytt úthlutun kjördæmasætis í Suðurkjördæmi, 31 atkvæði frá P til D á landsvísu myndu breyta jöfnunarsæti níu. Níu atkvæði til C-lista í Norðvesturkjördæmi myndu breyta vali kjördæmis fyrir jöfnunarsætum, tvö úr suður í norðvestur

29–47 atkvæði sem eru ógild út af mistökum kjörstjórnar. Það slagar dálítið upp í heildarfjölda atkvæða sem þarf til að breyta síðasta jöfnunarmanninum á landsvísu. samkvæmt fordæmi Borgarbyggðar, ef það væri nægur fjöldi, ætti það að ógilda kosningar á landsvísu. En af því að bókanirnar eða gögnin eru ekki nægilega nákvæm

skráning í gerðabók er út af því að verið er að ógilda atkvæði frá kjósendum, af því að kjósendur eiga það skilið að koma atkvæði sínu í talningu þegar þeir reyna.

lokið skilja það allir sem lokatölur en svo voru það allt í einu ekki lokatölur, allt í einu var bara hægt að halda áfram talningu. Þarna vantar skýr mörk milli þess að yfirkjörstjórn klári sitt verk og afhendi til næsta aðila því að það er ákvörðun yfirkjörstjórnar að segja að talningu sé lokið og það getur ekki verið yfirkjörstjórnar að breyta eigin ákvörðun hvað það varðar. Þarna er búið að taka þá ákvörðun undir nákvæmu eftirliti umboðsmanna og almennings að talningu sé lokið. Við eigum að taka það alvarlega.

lokum eru það breytingar á stjórnarskrá, augljóslega allri, heildarendurskoðun, við höfum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um það en augljóslega um það sem við erum að gera nákvæmlega núna, það er eitthvað sem þarf að breytast. Við eigum ekki að vera í því starfi að skera úr um eigið hæfi og lögmæti til að vera hérna.

það atriði sem hann nefndi um hæfi starfsmanna Alþingis eða starfsmanns Alþingis.

Aðrir nefndarmenn bókuðu andstæða skoðun, getum við sagt, við mat hv. þm. Björns Levís Gunnarssonar, ég vildi að það kæmi fram. Allir aðrir nefndarmenn voru samstiga um það að að taka aðra afstöðu í þessu heldur en hv. þingmaður. Það byggði á því að það væri ekki tilefni til þess að draga í efa hæfi starfsmanns eða starfsmanna Alþingis í þessu samhengi

af nefndarmönnum sjálfum sem auðvitað bera alla ábyrgð á því sem þar stendur. Mismunandi starfsmenn Alþingis hafa komið með mismunandi innlegg í einstaka hluta, yfirleitt samkvæmt óskum okkar í nefndinni, þannig að þegar af þeirri ástæðu er ekki ástæða til að draga þetta inn í. Við það má svo bæta að sá starfsmaður skrifstofu Alþingis sem gegnt hefur ritarastörfum fyrir landskjörstjórn er hvort sem er ekki til neinnar athugunar eða störf landskjörstjórnar til neinnar athugunar af hálfu þessara nefnda.

almennt séð, ef einhver tekur þátt í máli á tveimur stjórnsýslustigum er um vanhæfi að ræða óháð öllu öðru. Ef aðkoman er

viðamikið þetta væri, sá ekki athugasemdir sem voru í skjölum, þetta kom ekki fram í rauninni fyrr en bara rétt undir lok vinnu nefndarinnar og mér fannst eðlilegt að benda á að þetta væri til staðar, þessi möguleiki, til að það kæmi ekki einhvern veginn aftan að okkur einhvern tímann seinna, seinna, það væri þá alla vega hægt að útskýra það og ég bað þá um að ef það væri ekki bókun þá væri það útskýrt í greinargerð undirbúningsnefndar kjörbréfa, sem var svona að hálfu leyti gert en það var ekki minnst á að það væri þessi starfsmaður á tveimur stöðum sem fjallaði um þetta mál,

Í morgun fengu nefndarmenn, að ég hygg allir, samantekt frá skrifstofu Alþingis um þetta efni sem mér finnst ekki gefa tilefni til að hafa áhyggjur af þessum þætti. En það voru auðvitað vonbrigði að þetta atriði á síðustu metrunum skyldi verða til þess að hv. þm. Björn Leví Gunnarsson treysti sér ekki til að skrifa undir greinargerðina sem við öll höfum unnið að í allan þennan tíma.

og sé ekki ástæðu til að lengja fundinn okkar hvað það varðar. Ég vil bara tíunda það og ítreka enn og aftur að það hefur verið virkilega krefjandi en um leið ánægjulegt að finna þann góða vilja og þann samhug og eiga þetta góða samstarf

Virðulegi forseti. Ég vil gera nokkra grein fyrir þeirri vinnu sem ég hef tekið þátt í síðustu vikurnar, fyrst í undirbúningskjörbréfanefnd og síðan í kjörbréfanefnd sem kjörin var hér í þingsal. Ítarlegar upplýsingar um vinnuna og afrakstur hennar liggja fyrir í greinargerð undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa og í nefndaráliti sem ég stend að og skrifa undir ásamt fimm öðrum nefndarmönnum, auk þess sem margvísleg gögn varðandi vinnuna er að finna á vef Alþingis. Hv. þm. Birgir Ármannsson, formaður nefndarinnar, hefur rakið nefndarálitið allvel hér fyrr á fundinum en ég vil samt fara yfir og koma inn á ýmis atriði í starfinu. Fyrst vil ég nefna að kjörbréfanefnd hefur það hlutverk eftir hverjar kosningar til Alþingis að athuga kjörbréf alþingismanna sem landskjörstjórn gefur út. Samkvæmt þingskapalögum skal nefnd níu alþingismanna koma saman að loknum alþingiskosningum til að undirbúa rannsókn þeirra sem fram fer á fyrsta þingsetningarfundi.

að taka til skoðunar kosningakærur, að fjalla um bókanir sem umboðsmenn hafa gert, þyki þeim kosningaathöfnin ólögmæt, og að fara yfir bókanir sem umboðsmenn hafa gert í gerðabók landskjörstjórnar. Í ár hefur, eins og alþjóð þekkir, vinna nefndarinnar reynst umfangsmeiri en nokkru sinni fyrr, einkum vegna eftirmála talningarferlisins í Norðvesturkjördæmi. Auðvitað var það mér eins og mörgum og sennilega flestum kjósendum þessa lands ákveðið áfall þegar í ljós kom að tölur í Norðvesturkjördæmi breyttust við skoðun kjörgagna sunnudaginn 26. september á þann veg að það hafði áhrif á úthlutun kjörbréfa.

Verkefnið sem nefndin stóð frammi fyrir var því ærið og mun umfangsmeira en áður, en ég ætla að fullyrða að allir þeir þingmenn sem í nefndina voru skipaðir hafi nálgast verkefnið af auðmýkt og verið tilbúnir að fara í alla þá vinnu sem verkefnið krafðist. Ég vil byrja á því að þakka gott samstarf í nefndinni sem einkenndist af góðri samvinnu og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og ólíkri nálgun á verkefnið. Í dag skilum við nefndarmenn verkefninu til annarra alþingismanna sem greiða munu atkvæði um fyrirliggjandi tillögur síðar á þessum fundi. Vinna nefndarinnar hófst eftir að landskjörstjórn kom saman til fundar 1. október og þá byggði landskjörstjórn úthlutun kjörbréfa á kosningaskýrslum sem hún hafði móttekið frá yfirkjörstjórnum kjördæma. Í fundargerð landskjörstjórnar um framkvæmd kosninganna í Norðvesturkjördæmi kemur fram að ekki hafi borist staðfesting frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis á að meðferð og varðveisla kjörgagna á talningarstað í kjördæminu hafi verið fullnægjandi. Ég skil skil það svo að bókun landskjörstjórnar beini sjónum kjörbréfanefndarinnar að þessu atriði sérstaklega, vörslu kjörgagna, enda er það hlutverk Alþingis en ekki landskjörstjórnar að skoða kosningu einstakra þingmanna. eins og við þekkjum, bárust nefndinni auk þess kærur varðandi framkvæmd kosninganna. Af þessu leiðir að vinna nefndarinnar hefur meira og minna gengið út á að kanna meðferð og varðveislu kjörgagna á talningarstað í Norðvesturkjördæmi og afla ýmiss konar upplýsinga varðandi kjörgögnin og meðferð þeirra. Auk þess hefur, í ljósi fjölda kosningakæra sem borist hafa Alþingi og ábendinga tengdra þeim, verið gengið lengra en áður í að afla upplýsinga og skýringa frá yfirkjörstjórnum og dómsmálaráðuneyti. Þá ætla ég að fara frekar hratt yfir sögu og í stuttu máli segja að nefndin hefur lagt mikla vinnu í að skoða talningarferlið og það liggur fyrir að gallar voru á framkvæmdinni, á færslu gerðabókar, á aðkomu umboðsmanna að talningarferlinu, á umgjörð um framkvæmd talningar eftir að villur uppgötvuðust í flokkun atkvæðaseðla og það var galli á vörslu kjörgagna meðan á fundarhléi yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi stóð. Í greinargerð nefndarinnar er þetta ítarlega rakið og af því leiðir að leggja þarf mat á áhrif galla á vörslu kjörgagnanna á úrslit kosninganna.

sagt að ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns sem ætla má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar úrskurði Alþingi kosningu hans ógilda. Er það í samræmi við þá grundvallarreglu að kjósendur eiga að geta treyst því að úrslit kosninga standi og lýðræðislegur vilji þeirra sé virtur. Af ákvæðinu verður ráðin sú meginregla að ekki beri að úrskurða kosningu þingmanns ógilda nema ætla megi að annmarkinn hafi haft áhrif á úrslit kosninganna, þ.e. að beita skuli sérstökum mælikvarða. Beiting almenns mælikvarða við slíkar aðstæður kemur því einungis til álita að annmarkinn sé til þess fallinn að hafa áhrif á úrslit kosninganna.

Álitaefnið hefur því verið að kanna hvort hægt sé að líta svo á að þrátt fyrir að kjörgögn hafi verið óvarin um stund lýsi þau eigi að síður vilja kjósenda við alþingiskosningarnar 25. september. Vil ég þá tæpa á atriðum sem komið er inn á í nefndarálitinu og ég tel að skipti máli við mat á áhrifum annmarkans á vörslu kjörgagna. Í fyrsta lagi að upptökur úr eftirlitsmyndavélum sýna umferð fólks um talningarsalinn meðan á fundarhléi yfirkjörstjórnar stóð. Þeir starfsmenn sem þar fara um eru fjórir starfsmenn Hótels Borgarness og oddvita yfirkjörstjórnar, þá erum við sem sagt að tala um allan salinn, ekki það svæði sem kjörgögn eru geymd á. Hins vegar kemur það fram að starfsmenn sem fóru um svæðið hafa gert grein fyrir ferðum sínum, sem voru að gæta að læsingu á bakdyrum í talningarsal og taka saman óhreint leirtau. Þetta voru tveir starfsmenn. Þá sýna myndavélar að enginn starfsmanna gekk um talningarsalinn eftir 9.20 eða þegar síðustu tölur úr kosningum birtust í fjölmiðlum. Á meðan oddviti var einn í talningarsal var salurinn opinn og von var á öðru kjörstjórnarfólki sem einnig var statt á hótelinu og á sama tíma gekk starfsfólk hótelsins um og sinnti erindum í fremri hluta af salnum. Í þeim skilningi var oddviti ekki einn á talningarsvæðinu á því tímabili. Þegar oddviti fékk símtal frá yfirkjörstjórn þar sem upplýst var um lítinn mun á atkvæðum framboða var annar fulltrúi úr yfirkjörstjórn mættur á talningarsvæðið. Þá liggur fyrir að könnun

Þá liggur fyrir að fengist hefur skýring á bókhaldsvillu sem var í uppgjörsblaði í Norðvesturkjördæmi að morgni kjördags.

Í þeirri yfirferð var hverjum og einum kjörseðli flett a.m.k. tvisvar. Í stuttu máli eru engin ummerki á kjörseðlunum, hvorki gildum né ógildum, sem ætla mætti að hefðu leitt til fækkunar atkvæða hjá C-lista. Með hliðsjón af þessari skoðun kjörgagna tel ég að ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að átt hafi verið við þau.

á. Loks er ýmislegt sem bendir til þess að mannleg mistök hafi orðið við flokkun atkvæða í Norðvesturkjördæmi eins og yfirkjörstjórnin bendir á í bókun þannig að þó að talning og afstemming atkvæða gefi rétta mynd hafi leynst villur í upphaflegri flokkun atkvæðaseðlanna. Mig langar í því sambandi að nefna sérstaklega

Við það bætist að fleiri en eitt atriði í könnun nefndarinnar vísuðu til þess að það hefði verið ákveðinn vilji til þess að drífa verkið áfram, vinna hraðar en upphaflegt verklag leyfði. Staðfest Staðfest hefur verið að verklagi við flokkun og talningu var breytt í miðjum klíðum verkefnisins. Þegar framangreind atriði eru virt í heild sinni tel ég að ekki hafi komið fram vísbendingar sem gefa tilefni til að ætla að sá annmarki sem var á vörslu kjörgagnanna þ.e. hafi leitt til þeirra breytinga sem urðu á atkvæðatölum framboðslista við seinni talningu atkvæða. Jafnframt verður ekki séð að breytingarnar megi rekja til þess að þingmaður, umboðsmaður hans eða meðmælendur hafi vísvitandi átt sök

Ég vil samt að lokum taka fram, eins og gert er í álitinu og fleiri hafa komið inn á hér, að þrátt fyrir framangreinda niðurstöðu mína og okkar sem stöndum sameiginlega að nefndaráliti og tillögu þá hafa komið í ljós umtalsverðir annmarkar á framkvæmd talningar atkvæða í Norðvesturkjördæmi sem mikilvægt er að draga lærdóm af og koma í veg fyrir að endurtaki sig. Í því sambandi vil ég leggja áherslu á að fylgt verði eftir þeim ábendingum og áréttingum sem lagðar eru til í IV. kafla greinargerðar undirbúningskjörbréfanefndarinnar. Þar er mikilvægt að stjórnvöld og stjórnmálasamtök verði í fararbroddi um að bæta upplýsingagjöf og samræma hlutverk við kosningar. Mig langar aðeins að koma inn á kaflann um ábendingar og áréttingar sem fleiri hafa komið inn á hérna, það sem

og hugsanlega frekari breytinga á kosningalögum nú í aðdraganda gildistöku þeirra. Það er mikilvægt að fylgja eftir samræmdu verklagi við framkvæmd kosninga. Allt í okkar vinnu hefur leitt það í ljós. Það er mikilvægt að setja viðmið um næmisgreiningu og hvernig skuli standa að endurtalningu eða hvers konar endurskoðun á niðurstöðu kosninga sem hefur verið tilkynnt. Það er mikilvægt að jafnt stjórnmálaflokkar og stjórnsýslan, kjörstjórnir, beri virðingu fyrir störfum umboðsmanna. Ég vil leggja mikla áherslu á það héðan úr þessum ræðustól að við sem störfum í stjórnmálaflokkum miðlum því út í okkar flokka hvað þetta er mikilvægt atriði varðandi kosningar. Þá er mikilvægt að við virðum þau lög og reglur sem við höfum sett um aðstöðu fatlaðs fólks á kjörstað og er sjálfsagt jafnréttismál

Þá eru líka ábendingar í álitinu varðandi undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa. Ég vil að lokum ítreka það að í vinnu minni í nefndinni hef ég haft að leiðarljósi að hlutverk þingmanna sé að úrskurða um gildi kjörbréfa á grundvelli gildandi laga. Þingmenn mega hvorki fara í það hlutverk að horfa á hvað tekur við að úrskurði loknum, verða uppteknir af ásýnd ákvörðunar né að niðurstöðunni af úrskurðinum sé ætlað að kenna einhverjum öðrum hvernig fara eigi að. að. Hér hef ég gert grein fyrir minni sýn á vinnuna, útskýrt hvers vegna ég styð tillögu um að kosningar teljist gildar og að kjörbréf þeirra aðalmanna og varamanna sem tilgreind eru í þeirri tillögu sem ég skrifa undir verði samþykkt.

af því að hér hefur réttilega verið talað um marga annmarka á þessari framkvæmd, sem við erum öll sammála um að hafi verið. Því skiptir miklu máli

Þetta ábyrgðarmikla starf nefndarinnar var fjölbreytt og langar mig að fara örstutt yfir það. Ég þakka kærlega fyrir gott samstarf í nefndinni sem ég held að hafi skipt miklu máli við þetta erfiða verkefni og fyrst að sú

Það fannst mér mjög mikilvægt og hjálpaði okkur mikið við að finna út nákvæmlega hvert álitaefnið væri og hvað það væri sem skipti máli að komast að við rannsókn nefndarinnar.

segja, að við vorum að tala um lýðræðislegar kosningar sem fólk kom í góðri trú til að taka þátt í. Lýðræðið hefði talað þannig að það þurfti að ganga eins langt og hægt væri í því að láta niðurstöðu

látnar standa. Það getur aldrei verið óumdeilt að ógilda lýðræðislegar kosningar. Það verða að vera sterk rök fyrir því. Það var algjörlega óumdeilt í þessu.

sem við erum öll sammála um. Það voru margir annmarkar, en annmarkinn sem er aðalálitamálið hér er varsla kjörgagna. Voru kjörgögnin örugg? Var átt við kjörgögnin og hafði það þau áhrif sem raun bar vitni?

alltaf viðtal við þau og viðbrögð þegar eftir því var óskað og fengum þau gögn sem um var beðið. Það skipti miklu máli. Við fórum svo sjálf og könnuðum vettvanginn, kjörgögnin og létum stemma ýmislegt af, eða eins og við höfum stundum orðað það: Við eltum nánast hverja einustu samsæriskenningu sem upp kom eða var hægt að búa til og reyndum að útiloka hana.

að við í nefndinni vitum betur hvernig margt fór fram þarna um kvöldið heldur en þeir sem voru á staðnum, enda voru þarna um 30 manns að störfum í að verða sólarhring

Það er allt sem bendir til þess. Þó að við getum ekki sagt nákvæmlega hvar mannlegu mistökin urðu þá bendir allt til þess að það hafi orðið mannleg mistök oftar en einu sinni við flokkun atkvæða.

Sá annmarki að kjörgögnin voru ekki innsigluð á meðan fundi yfirkjörstjórnar var frestað — það er enginn vafi, grunur eða líkur á því að það hafi verið átt við kjörgögnin. Ég er algerlega sannfærður um þetta eftir niðurstöðuna og stend því keikur með þessari tillögu sem ég er aðili að. að. Ég tek undir að það eru margir sem þurfa að axla ábyrgð hér eftir til þess að þetta gerist ekki aftur. Ég vil líka taka fram að það er ekki við

eru mögulega orsök þess að þessi mannlegu mistök urðu þarna. Þingið er búið að bregðast við þeim mörgum hverjum í nýrri kosningalöggjöf sem tekur gildi nú um áramót

um það að gefa út betri leiðbeiningar, upplýsa kjósendur betur, upplýsa umboðsmenn, og þar verða stjórnmálaflokkarnir að líta í eigin barm, að fræða og upplýsa umboðsmenn sína sem eiga að vera hluti af því að tryggja að þetta ferli fari allt eðlilega fram ef einhver annar misstígur sig. Þetta

okkar. Ég tel það mjög mikilvægt. Það þurfa margir að pæla í því hvað gerðist þarna og fylgja því eftir og taka ábyrgðina til sín og því getum við á

Eftir mikla og ítarlega rannsóknarvinnu í undirbúningskjörbréfanefnd, í góðu samstarfi við alla sem að málinu koma, það gekk vel að vinna verkið og

að úrskurða um hvort til staðar kunni að vera þeir gallar á framkvæmd kosninga sem ætla megi að hafi haft áhrif á úrslit þeirra,